111 zastupnica i zastupnika je glasovalo, 77 za, 31 suzdržan i 3 protiv pa je donesen Zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

111 zastupnica i zastupnika je glasovalo, 77 za, 31 suzdržan i 3 protiv pa je donesen Zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

glasujmo. 114 zastupnica i zastupnika je glasovalo, 77 je bilo za, 28 suzdržanih i 9 je bilo protiv pa je donesen Zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

glasujmo. 111 zastupnica i zastupnika je glasovalo, 77 za, 31 suzdržan i 3 protiv pa je donesen Zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

111 zastupnica i zastupnika je glasovalo, 77 za, 31 suzdržan i 3 protiv pa je donesen Zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

Izvještaj o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2020. godinu. Podnositelj je Allians ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. O ovoj točki dnevnog reda glasovat ćemo sukladno Članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje Zaključak, prihvaća se navedeno izvješće. Molim glasujmo. 111 glasova, 77 za, 33 suzdržana i 1 protiv pa je donesen Zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela. Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2020. godinu. Podnositelj je Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Glasujemo isto tako sukladno Članku 44. stavku 4. Poslovnika. Dajem na glasovanje slijedeći Zaključak prihvaća se navedeno izvješće, ali prije toga, nećemo glasovati, kolega Grmoja povreda Poslovnika. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, hrvatske mirovine odnosno mirovine hrvatskih građana su u pitanju. Ovi mirovinski fondovi su donijeli odluku da se kupi hotel od Pave Vujnovca u Postirama. Istovremeno su donijeli odluku o prodaji Baškog polja Pavi Vujnovcu i PPD-u, a mi o tome raspravljamo na odborima, a ne na plenarnoj sjednici. Vi bi se kao predsjednik sabora trebali zauzeti ovo su jako važne stvari, ovdje su oštećene mirovine hrvatskih građana. …/Upadica predsjednik:

plenarnoj sjednici, budući da se to nije dogodilo ja kao predsjednik sabora ne mogu na to utjecati, to je odluka odbora. Tako da tu nema povrede Poslovnika, a o ovome ste mogli govoriti na odboru, na press konferencijama, mogli ste u slobodnom govoru. Imate jako puno prilika o tome govoriti. Dakle, idemo sada na glasovanje, pa dajem na glasovanje slijedeći Zaključak, prihvaća se izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2020. godinu. Molim glasujmo. 114 zastupnica i zastupnika je glasovalo, 77 je bilo za, 28 suzdržanih i 9 je bilo protiv pa je donesen Zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela. Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za 2020. godinu. Podnositelj je PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima. O ovoj točki dnevnog reda glasovat ćemo sukladno Članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje slijedeći Zaključak, prihvaća se navedeno izvješće. Molim glasujmo. 112 zastupnica i zastupnika je glasovalo, 76 za, 27 suzdržanih i 9 protiv pa je donesen Zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela. Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima uprava Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. za 2020. godinu. Podnositelj je Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. i o ovoj točki glasovat ćemo sukladno Članku 44. stavku 4. Poslovnika. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje slijedeći Zaključak, prihvaća se navedeno izvješće. Molim glasujmo. 111 zastupnica i zastupnika je glasovalo, 77 za, 31 suzdržan i 3 protiv pa je donesen Zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

glasujmo. 111 zastupnica i zastupnika je glasovalo, 77 za, 31 suzdržan i 3 protiv pa je donesen Zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

111 zastupnica i zastupnika je glasovalo, 77 za, 31 suzdržan i 3 protiv pa je donesen Zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

glasujmo. 111 zastupnica i zastupnika je glasovalo, 77 za, 31 suzdržan i 3 protiv pa je donesen Zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje slijedeći Zaključak, prihvaća se navedeno izvješće. Molim glasujmo. 112 zastupnica i zastupnika je glasovalo, 76 za, 27 suzdržanih i 9 protiv pa je donesen Zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje slijedeći Zaključak, prihvaća se navedeno izvješće. Molim glasujmo.